Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. To je - Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu Zahvaljujem ministru Mornaru. Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu podnijela je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje, a raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani glavni tajnika HAZU-a akademik Pavao Rudan. Izvolite. **Rudan, Pavao** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnice, uvažene kolege, gospođe i gospodo. Dana 3. travnja 2014. godine održano je redovito zasjedanje skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojem je prihvaćeno izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu i meni je čast što smo mi to izvješće bili u mogućnosti uputiti Hrvatskom saboru jer smo ga tiskali u 117. knjizi ljetopisa Hrvatske akademije. 757 stranica ljetopisa nije naša djelatnost, to je popis naše djelatnosti tijekom 2013. godine i ovo je već 117. godina kako naša akademija, hram kulture hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske svoje izvješće jasno predočuje. Ja vam samo želim kazati nekoliko riječi, budući da znadem da ste svi ovo vrlo dobro proučili, da je u 2013. godini naša akademija promicala najviše vrijednosti nacije što nadilazi svaku dnevnu ideologiju i pristojnost. Tijekom 2013. godine u akademiji je održano 399 događanja i to 9 zasjedanja skupština, 114 znanstvenih skupova, savjetovanja i okruglih stolova, 95 znanstvenih i stručnih predavanja, 74 predstavljanja knjiga, prezentacija programa, konferencija za novinare i projekcija filmova, 79 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata te izložbi u akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama, ugošćeno je 19 stranih delegacija

na dan 31. prosinca 2013. akademija imala 142 redovita člana, 131 dopisnog člana te 81 člana suradnika, tj. imala je ukupno 354 člana. Održano je tijekom 2013. godine 2 zasjedanja redovita skupštine, 1 svečana sjednica kada su prihvaćeni izvještaji o našem radu u 2012., potom potom kada je 29. travnja dodijeljena nagrada Hrvatske akademije za najviša znanstvena i umjetnička postignuća. Za područje društvene znanosti dobio je nagradu dr.sc. Zoran Ladić, za područje prirodnih znanosti dodijeljene su dvije nagrade prof.dr. Draženu Adamoviću i prof.dr. Jakovu Dulčiću, za područje medicinskih znanosti dr. Neli Pivac, za područje filoloških znanosti nagradu je dobila kolegica Iva Lukešić dr.sc., za područje književnosti dobila je nagradu prof.dr. Dubravka Oraić Tolić, za područje likovnih umjetnosti nagradu nagradu je primio akademski slikar Josip Pino Trostman, za područje glazbene umjetnosti nagradu je dobila dr.sc. Davorka Radica, a za područje tehničkih znanosti nagradu je dobila prof.dr. Sanja Štajner. Mi smo 19. prosinca 2013. godine također prikazali planove rada za 2014. godinu. Održano je i 12 sjednica Predsjedništva HAZU, od toga 9 redovitih i 3 izvanredne sjednice. Predsjedništvo je na svim redovitim sjednicama slušalo izvješća akademika Zvonka Kusića, predsjednika akademije gdje se raspravljalo o najznačajnijim pitanjima djelovanja naše institucije, o financijskim izvješćima, radu pojedinih odjela, o imenovanju različitih naših suradnika u različite odbore pojedinih galerija, institucija, osnivanju različitih zavoda kao npr. Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu. Zatim o našem djelovanju s obzirom na znanstvena vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj te imenovanju novih članova, o financijskim izvješćima, potom o organiziranju svečane sjednice krajem lipnja u povodu ulaska Hrvatske u EU, o inicijativi akademika Augusta Kovačeca da svi akademijini razredi rasprave predložene izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilniku o izmjenama izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Zatim o presudama generalima u Haagu gdje smo jasno istakli da ukoliko se u presudi bude spominjao zločinački pothvat i Republika Hrvatska, te njezino vodstvo Hrvatska akademija objavit će na svojoj stranici sljedeće priopćenje. Presuda Haškog suda Jadranku Prliću, Bruni Stojiću, Slobodanu Praljku, Milivoju Petkoviću, Valentinu Ćoviću i Berislavu Pušiću primljena je s velikim iznenađenjem i zabrinutošću. U nastajanju Hrvatske države nije postojao zajednički zločinački pothvat ni ideja koja bi uključivala postupanja koja nisu u skladu s međunarodnim pravnim poretkom. To je potpisalo predsjedništvo naše Akademije. Moram priznati da je došlo do čitavog niza nagrada koje su dane našim akademicima, a koji su tijekom 2013. godine naprosto bili nagrađeni od različitih institucija. Tako je na primjer došlo do toga da je

akademik Stanko Popović izabran za predstavnika naše Akademije u Radnoj skupini za obrazovanje u prirodnim znanostima, Alea working group and science education, akademik Daniel Rukavina je postao i imenovan je članom Open acces and biomedical resurce, akademik Darko Novaković postao je predstavnik upravnom odboru tj. humanitis in the european resurce area. Moram također priznati da je unutar međunarodne suradnje Akademija sudjelovala sa svojim aktivnostima u suradnji sa 27 svjetskih akademija u mnogim akcijama, a također je i ostvarena među akademijska razmjena pa je studijskim boravcima stranih akademika u Hrvatskoj ostvarena ta suradnja da je recimo 7 znanstvenika boravilo u Hrvatskoj, a 7 naših znanstvenika u inozemstvu. Fond za stipendije Zlatko i Joyce Baloković godinama dodjeljuje hrvatskim građanima stipendije za studij u SAD-u pa je za akademsku godinu 2012./2013. stipendija bila dodijeljena doktorici znanosti Ani Babić koja je pohađala Master of science degree epidemiology na Harvard school of publich health. Također moram kazati da je uredništvo edicije Hrvatska i Europa djelovalo na izlaženju ovoga našeg kapitalnoga djela pod vodstvom akademika Mislava Ježića koji je naslijedio urednika prijašnjih godina, akademika Ivana Supičića, a da je akademik Stanislav Tuksalj tijekom 2013. godine priredio i radio treći svezak edicije na engleskom jeziku. Moram priznati da što se tiče rasporeda rada pojedinih akademijinih razreda i drugih jedinica djelatnost se je odnosila u 9 razreda i 11 znanstveno-istraživalačkih jedinica u Zagrebu i 3 znanstveno-istraživalačke jedinice izvan Zagreb, 4 muzejsko-galerijske jedinice, 17 znanstvenih vijeća i Hrvatskoj kristalografskoj zajednici. Nagrade koje su dobili članovi Akademije su sljedeće. Akademik Nedjeljko Fabrio primio je književnu nagradu Crikveničko sunce. Akademik Davorin Rudolf nagradu Matice Hrvatske Oton Kučera, akademik Slobodan Novak nagradu August Šenoa za sabrana djela, nagrada Vladimir Nazor za životno djelo dodijeljena je akademiku Luki Paljetko za područje književnosti i akademkinji Mariji Ujević Galetović za područje likovne i primijenjene umjetnosti, akademiku Anti Stamaču dodijeljena je nagrada književno žezlo Društva makedonskih književnika. Akademik Mirko Tomasović primio je talijansku nacionalnu nagradu za prijevod za 2012. Akademik Luko Paljetak dobitnik je Puškinove medalje Revnitelju prosvjete Akademije ruske književnosti. Akademik Zlatko Bourek nagrađen je Klemenčićevom nagradom za životno djelo, dok je akademik Radoslav Katičić izabran za počasnog doktora Atenskog sveučilišta. Akademkinja Milena Žic Fuchs izabrana je za članicu Akademije Europee. Akademik Pavao Pavličić dobitnik je književne nagrade Ksaver Šandor Đalski. Akademiku Nikici Petraku dodijeljena je nagrada Zaklade Dragutin Tadijanović. Akademik Ivan Cifrić dobitnik je priznanja Hrvatskog sociološkog društva Rudi Supek. Akademik Branko Despot izabran je za inozemnim članom izvan radnog sastava Akademije nauka Bosne i Hercegovine. Akademik Ivica Kostović izabran je za počasnog doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademik Pavao Pavličić laureat je manifestacije Šokačka a odličje vitez reda umjetnosti i književnosti dodijeljeno je profesoru doktoru znanosti Nikoli Bašiću, arhitektu i članu suradniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Naše istraživalačke jedinice su 2013. radile na 29 znanstvenih projekata i ukupno je u bazi Crozbi vidljivo da je tijekom pet godina objavljeno 2728 različitih naslova. Osim toga, obranjeno je 28 doktorskih disertacija, 5 magistarskih radova, te 24 diplomska rada. Akademija u svojim znanstveno-istraživalačkim muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama ima ukupno 2026 djelatnika i 30 znanstvenih novaka. Od toga, od tih znanstvenih djelatnika 115 zaposlenika je u znanstvenim, stručnim ili suradničkim zvanjima, 43 zaposlenika rade u muzejsko-galerijskim arhivskim i knjižničarskim zvanjima, 98 zaposlenika radi u stručnim službama u Arboretumu u Trstenom te administrativnim i pomoćnim poslovima izvan Zagreba. Muzejsko-galerijske jedinice su uistinu pokazale izuzetnu djelatnost tijekom naročito noći muzeja. Gliptoteka je održala tijekom 2013. odnosno u Gliptoteci je održano 18 izložbi, 8 promocija knjiga, koncerata i predavanja. U Kabinetu grafike koja je imala u svome sastavu, odnosno u zbirci 3268 predmeta bilo je održano 13 izložbi. Strossmayerova galerija starih majstora bila je otvorena za javnost stalnom postavom, a primljena je i donacija i otvorena je izložba iz donacije Göetlib gospođe Natalije Matovinović. Što se tiče Hrvatskog muzeja arhitekture tamo je održano 4 izložbe i također je Muzej koristilo 320 istraživača a izložbeni program pratilo je 2893 posjetitelja. U međunarodnoj akciji "Noć muzeja" 25. siječnja 2013. i u manifestaciji Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 19. i 20. studenoga prošle godine 32 jedinice Hrvatske akademije diljem Hrvatske posjetilo je ukupno više od 7000 ljudi. Moram također kazati da su znanstvena vijeća bila izuzetno aktivna. Postoji 17 znanstvenih vijeća za daljinska istraživanja, naftu, plin, promet, pomorstvo, energetiku, energetiku, poljoprivredu i šumarstvo, ekonomska istraživanja, hrvatsko gospodarstvo, tehnološki razvoj itd. I moram priznati da je njihova djelatnost izuzetno dobro opisana u ovome našem izvješću u ljetopisu 117. knjizi. Želio bih sada na koncu samo reći da je 2013. godine akademija objavila ukupno 114 svezaka različitih publikacija i to 24 knjige, 19 zbornika, 43 svjetska časopisa, 2 knjige sažetaka, 2 rječnika, 10 kataloga i izložbi, 1 pretisak s knjigom komentara, 3 partiture i 9 spomenica preminulim akademicima. Osim toga zajedno sa zakladom su objavljena 65 izdanja pa prema tome možemo zaključiti da je tijekom 2013. godine objavljeno ukupno 200 naslova. Znači da je akademija sa tih 200 naslova i 399 događanja ukupno ukupno u 2013. godini imala 599 događanja, što znači da je u prosjeku dnevno imala 2 do 3 događanja. Što se tiče prihoda moram vam kazati da su ukupni prihodi iznosili 68 milijuna 968 tisuća da su nažalost ukupni izdaci iznosili 70 milijuna 688 tisuća 913 kuna i 48 lipa pa prema tome da je nažalost rezultat poslovanja manjak prihoda nad izdacima u iznosu od milijun kuna i 38 lipa, ali da smo tih milijun i 720 tisuća uspjeli pokriti iz sredstava iz prijašnjih godina. Moram vam na koncu kazati da je poslovanje akademije uistinu bilo zavidno, da mi možemo biti ponosni sa postignutim rezultatima. To je rezultat rada svih članova naše akademije i ja bih se najljepše zahvalio i predsjedniku akademije akademiku Zvonku Kusiću, svim članovima predsjedništva, tajnicima razreda ali i svim djelatnicima akademije u službi uprave akademije do naših portira. Svi su zajedno radili da bi se ostvarilo ovo što se trebalo ostvariti. A naša akademija je i prošle godine kao i mnogo puta prije toga znala buknuti čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. Zahvaljujem na pažnji. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Želi li predstavnik odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a potpredsjednik Željko Reiner. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Ja bih na početku ipak, iako naravno podržavam izvješće, namjerno započeo sa nečim što može biti možda intrigantno. Ranijih godina su se znali javljati glasovi i ovdje a gdjekada i u medijima koji su su podržavali i pokušavali stvoriti određene stereotipe. Pa dozvolite mi da kažem par riječi o tim stereotipima. Srećom zadnjih godina ih je sve manje i manje. Jedan od tih stereotipa je da akademija predstavlja zapravo jedno društvo starije gospode i dama, manje dama nažalost, koja je nekoć možda bila zaslužna i aktivna znanstveno a sada to više nije. Iz ovog izvješća glavnog tajnika vidite da zapravo to ni u kom slučaju nije točno i najbolje vas može demantirati s jedne strane ovih jedno 5 cm debelo izvješće koje je samo popis aktivnosti, popis naslova znanstvenih radova, publikacija itd. Najbolje mogu to demantirati podaci koje smo sad čuli od 200 objavljenih naslova do cijelog niza izložbi, događanja koja su uistinu opravdala da je akademija jedno živo biće, jedan integralni dio hrvatske znanosti, dapače koja u mnogim stvarima predvodi hrvatsku znanosti. Spomenuo sam stereotipe, pa možda još jedan stereotip, jedan od stereotipa je da je akademija previše zatvorena posebice zadnjih godina, to uistinu nije točno. Akademija se na cijeli niz načina i komunicirala sa javnošću i to ne samo danom otvorenih vrata, ne samo noći muzeja, ne samo jednim cijelim nizom otvorenih okruglih stolova, skupova itd. već i vrlo intenzivnom komunikacijom i pokušajima da prezentacija u medijima bude što je moguće bolja akademije i što je moguće prisutnija. Nažalost, svi smo svjesni toga da znanost posebice visoka znanost, obrazovanje ne zanima medije mnogo, mnogi uopće nemaju niti specijalizirane novinare za to, oni koji imaju vole određene bljeskove a ne kontinuitet, ne stabilnost I usprkos tome međutim, i u medijima je ipak akademija sve više prisutna na jedan samozatajni način, na jedna način koji nažalost ne odgovara onome onome kako bi to trebalo biti prezentirano, ali pomaci na bolje su apsolutno prisutni posebice zadnjih godina. Postoji još jedan stereotip, jedan od stereotipa je da bi akademija više trebala izravno reagirati na zbivanja u svakodnevnom životu, sudjelovati u aktualnim zbivanjima, komentirati, komentirati, prosuđivati aktualna zbivanja od političkih do nekih drugih. Nema ništa više krivo od toga, to bi bilo loše i kada bi akademija se uplitala u svakodnevni politički život onda bi to vjerojatno se kobno reflektiralo na vjerodostojnost same akademije. Međutim, akademija nije odvojena od svakodnevnog života i to najbolje se može vidjeti isto iz ovog izvješća gdje je akademija vrlo jasno reagirala na jedno aktualno zbivanje, a to je moguća presuda generalima gdje je dapače pripremila jedan jasan stav Hrvatske države koje je i savjest, i intelektualni temelj o tom pitanju. Još je jedna, jedan aspekt koji dokazuje koliko sudjeluje akademija aktivno u nekim promišljanjima koja su vrlo važna za Hrvatsku, Hrvatsku, poglavito hrvatsku znanosti i kulturu a to je da kao što smo čuli je akademija donijela stav o nacrtu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Strategiji koja se izrađuje već 2,5 godine, evo danas smo čuli da je Vlada donijela tu strategiju, vjerojatno ćemo je onda ujesen raspraviti jer više vremena sad neće biti. posebice bi iz toga opet istaknu jednu rečenicu iz te strategije, iz tog stava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja kaže: "Da bi se strategija trebala prihvatiti u Saboru i to konsenzusom kako bi se mogla stvoriti podloga za njeno ostvarivanje tijekom više političkih izbornih ciklusa." Kolegice i kolege ta poruka je vrlo važna, ali bojim se da se ona neće ostvariti, bojim se da se ona neće ostvariti čak i usprkos činjenici da profesor Budak koji je predvodio skupinu za izradu strategije uistinu uložio napor da pokuša upoznati sa strategijom sve političke stranke, međutim to se zbiva ovih dana, a danas je Vlada već strategiju prihvatila. Pa na koji način se onda misli postići konsenzus, a morao bi se postići, ja apsolutno podržavam taj stav akademije da se o takvim važnim stvarima valja postići konsenzus jer one nisu za jednu Vladu, one nisu za jedan saziv Sabora, one moraju trajati tijekom više takvih perioda jer mora po prirodi stvari biti dugotrajnija, jer se moraju i ostvarivati u duljem razdoblju. evo nažalost opet smo svjedoci toga da se nije ni pokušao napraviti konsenzus i da se neće on očito postići jer ako je Vlada već donijela prijedlog onda o kakvom konsenzusu više pričamo, ona će lijepo vama reći da vi to izglasujete, vi ćete to izglasovati i neće se o tome dalje razgovarati, što je šteta. No, činjenica da akademija uistinu ostvaruje zavidnu aktivnost i što se tiče znanosti, i što se tiče kulture, i što se tiče umjetnosti je nešto što je, je nešto oko čega ćemo se sasvim sigurno svi složiti. I ono zašto bih ja samo nakraju predirao je da svi zajedno pokušamo koliko je to nama moguće učiniti da se taj glas akademije, koje je kao što se vidi iz ovog izvješća, a čini mi se da sam i ja to pokušao istaknuti, itekako artikuliran uistinu čuje, jer nije dovoljno da netko nešto kaže, treba to i čuti što netko kaže. Akademija ima svoj glas i ona izriče svoje stavove, ali da li uistinu oni kojima poruke šalje to čuju i da li uistinu uvažavaju to? A to bi bilo ono što je neophodno jer akademija nije samo kao što je glavni tajnik tu lijepo, on voli pjesnički reći napisao u zaključku "Hram kulture Hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, hram znanosti, umjetnosti i stvaralaštva". Ona nije samo hram, hram je nešto što je statično, ona je dinamična i ona itekako sudjeluje u svakodnevnom životu ali na onaj način kakav je primjeren bijući svijest hrvatskog društva, bijući na neki način podrška hrvatskom društvu i dajući smjerove razvitka znanosti i kulture u hrvatskom Hvala lijepo. replika. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Reiner lijepo ste govorili o akademiji i podržavam skoro cijelu vašu diskusiju, ali bih se osvrnuo na jedan dio koji mi se čini izuzetno važnim a to je PR akademija. Spomenuli ste taj PR mislim da je on za sve hrvatske građane i za naše društvo izuzetno važan odnosno važno je da još jače akademijin rad i akademija kao pojam uđe u svijest naših sugrađana jer je taj osjećaj važan za samosvijest svakog građana za to da hrvatski građani kao što je i tajnik akademije rekao imaju svoju akademiju koja tu postoji sa svim svojim visokim vrijednostima, sa svim svojim akademicima, sa svim radovima i mislim da bi trebalo još jače usaditi u sve nas vrijednosti te akademije, radove akademije i sve ta akademija predstavlja i mora predstavljati u hrvatskom društvu. I u tom PR-u mislim da bi i mi u Saboru mogli malo više pomoći, ne samo u Saboru nego u ukupnom političkom korpusu. I evo dajem se osobno na raspolaganje, a vjerujem i kolege u Saboru da se taj PR malo pojača i da svi zajedno sa punom samosviješću i ponosom govorimo o toj instituciji koja je jedinstvena i važna za sve nas. hvala lijepo kolega Blažeković što ste podržali ono što sam i ja rekao, a to je da bi akademija valjala dobiti puno zornije mjesto u našem medijskom prostoru. Međutim nažalost i vi i ja znamo da zahvaljujući jednoj totalnoj estradizaciji ja bih rekao javnog života, u kojem naravno ovakav ozbiljan, metodičan, sustavan rad nerijetko nije zanimljiv onda je to jako teško postići. Akademija se sama trudi, mi ćemo isto evo i vi ste sami verbalizirati to, mi ćemo se isto potruditi ja sam uvjeren da se to poboljša. Ali moramo biti svjesni toga da i naš rad nerijetko ne dolazi do izražaja posebice kada je on ozbiljan, utemeljen na brojkama, na diskusijama koje su fundirane ozbiljnim podacima negoli bude prenesen tek u ponekim estradnim bljeskovima, verbalnim bljeskovima, a ono nerijetko onaj ozbiljan i dugotrajan rad bude potpuno neprimijećen od javnosti. Onda kada se to zbiva sa političkim životom koji jest u fokusu javnosti i medija kako onda tek da jadna akademija koja nije u tom fokusu uspije se probiti, ali ja se nadam da će se i to poboljšati. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Reiner oko strategije jer ste ju dosta spominjali u svom govoru znanosti i obrazovanja, mi i članovi smo odbora i već zapravo nekako od početka mandata kao ozebli sunce čekamo tu strategiju i razgovaramo često o njoj. Ona je danas bila na Vladi. Meni je zapravo žao da ste vi tako pesimistični, zato sam se javio za repliku, da ste tako pesimistični oko mogućnosti da ona bude usvojena uz široku podršku. Ona je danas bila na Vladi, meni se čini da se radi o jednom izuzetno važnom, možda i najvažnijem dokumentu koji ovaj mandat uopće donosi ili će donijeti. Profesor Budak koji je koordinator tu izradu strategije je pokazao vrlo velikom voljom i moj je dojam za kooperativnošću za razgovorom o tome, ona dolazi na odbor, nakon toga će ići na plenarnu sjednicu. Ništa nije, vjerojatno nije svako slovo u ovom trenutku u kamenu klesano. Meni je zato žao da ste vi tako u startu pesimistični oko mogućnosti da ona bude donesena uz široku podršku i ja se nadam da ćemo uspjeti kada ona zaista dođe u saborsku proceduru tu strategiju donijeti sa širokom ako ne i konsensualnom podrškom. potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kolman sve što ste rekli stoji naravno i ja mislim da bi to bilo nužno da se takav važni dokument donese konsenzusom. Međutim činjenica ponovo kažem da pojedine stranke nisu imale priliku kao stranke razgovarati o tome, diskutirati o tome, dati svoje prijedloge ovakve ili onakve, nakon čega bi se ona modificirala eventualno, dorađivala već je ona otišla ravno na Vladu i danas je na Vladi usvojena. Poznavajući prilike na temelju evo 2,5 godine načina funkcioniranja i ovog Sabora, ja ovaj čas sam siguran da ćete vi svi na vlasti koji ste pripadnici vlasti zato što je to Vlada takvu strategiju usvojila dići za nju ruku, kakva god ona bila ili ne. Bez obzira na to hoćemo li o tome imati razgovore, hoćemo li izmjenjivati misli o tome, hoće li se ona moći modificirati. Kada će se ona moći modificirati ako ju je danas Vlada prihvatila? Vlada neće reterirat od svog stajališta, a vi se nećete suprotstavit vladinom stajalištu. Prema tome, irelevantno je ako mi damo neke prijedloge tijekom sljedećeg tjedna ili sljedećih mjesec, dva, bojim se da se to neće vratiti natrag na Vladu da bi Vlada onda promijenila tu strategiju zato jer smo mi eventualno mislili malo drugačije i možda našli neke kuteve koji se prije nisu mogli sagledati ili nisu bili dovoljno uočeni uočeni itd. Zato otud izvire moj pesimizam. Ja bih bio najsretniji da se ona uistinu donese konsenzusom jer mislim da je to jako važno, jer mislim da je to jako važno pogotovo kod takvih dokumenata ali i kod mnogih drugih. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi gospodine tajniče, kolegice i kolege. mislim da ne moramo puno govoriti o važnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, to je najstarija institucija u Hrvatskoj i mislim institucija na koju se svi mi kao građani Republike Hrvatske itekako imamo ponositi i dičiti. A uostalom ovaj kratki pregled rada Akademije mislim da samo govori dosta o njoj, o predanosti ljudi koji u njoj rade, o važnosti njihovog posla i o svemu onome što rade na promicanju i čuvanju hrvatske znanstvene misli, hrvatske umjetničke misli, hrvatskog identiteta kao takvog. Ja dakle neću previše govoriti o tome, ja bih vam samo u nekoliko kratkih crta iznio zašto mislim da ovo izvješće zaslužuje našu podršku. Dakle Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je krovna organizacija hrvatske znanosti i umjetnosti koja okuplja najbolje što mi od znanosti i umjetnosti imamo. Generira znanstveni i umjetnički rad i daje dakle nemjerljive doprinose, ja bih se usudio reći i u svjetskim razmjerima ali i u našim dakle hrvatskim. Ono s čime bih nastavio, dakle pohvala općoj aktivnosti akademije, kao što je i sam tajnik naveo dakle održano je u spomenutom izvještajnom razdoblju 9 zasjedanja skupštine 114. znanstvenih skupova, 95 znanstvenih i stručnih predavanja 74 predstavljanja knjiga, 79 svečanih sjednica, 19 stranih stranih delegacija je ugošćeno u akademiji itd., itd.., itd.. Mislim da bi mogli do jutra nabrajati sve one aktivnosti koje Akademija u ovoj godini poduzela. Kolega Reiner je govorio da postoji jedna predrasuda o tome da je akademija zatvorena institucija. Ja se tu slažem, akademija jako puno radi na tome da se što više otvori prema javnosti, da se popularizira znanstveni rad, da se popularizira i sama i sama institucija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao takva. I evo upravo ćemo za nekoliko dana i na Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije raspravljati i o planu rada Ureda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku koji također predviđa mnoge aktivnosti upravo otvorene prema građanima, prema školarcima, studentima, svima zainteresiranima koji mogu biti upućene u rad akademije. No isto je također drage kolegice i kolege više nego istinito da mnogi naši građani pa i mnogi vi kolegice i kolege koji sjedite ovdje u Saboru uključujući i mene niste informirani o mnogim aktivnostima, tradicijama i vrijednostima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Tako mi je jako žao reći da smo prošle godine svjedočili jednoj raspravi u kojoj su neke kolege sa desne strane sabornice jednom vrlo svađalačkom tonu, evo to je moja osobna ocjena da bi svađalački govorila što to akademija radi, kako to da tajnik podnosi izvješće, gdje je predsjednik akademije ne znajući da je baš slavna tradicija akademije da je tajnička čast i dužnost podnositi izvješće, nikad predsjednika, uvijek tajnika. Isto tako govorili su da akademija nije dovoljno involvirana u davanju mišljenja i rješenja o gorućim problemima u društvu. Pa ja baš mislim suprotno. Mislim da su svi ovi brojevi koje sam pobrojao više nego dostatan dokaz tome koliko je akademija radila. Pa nisu se pisali znanstveni radovi o nečemu što je već prevaziđeno nego upravo o problemima koji postoje. Govorilo se tu i o Strategiji obrazovanja znanosti i tehnologije. Definitivno ja mislim da će taj datum, odnosno današnji datum kada je to prošlo Vladu Republike Hrvatske i kada prođe Sabor biti upisano zlatnim slovima u hrvatsku povijest. To je prvi puta da mi u modernoj Hrvatskoj donosimo jednu strategiju koja se dotiče upravo obrazovanja znanosti i tehnologije znamo što to znači. To znači da ćemo budućim naraštajima ponuditi kvalitetno obrazovanje, da će nakon toga moći se zaposliti, da će imati znanja i vještina koje će ih pripremiti za tržište rada, to znači razvoj znanosti i tehnologije koje bi na kraju trebale biti generatori gospodarskog razvoja. A evo u točki prije smo imali prilike čuti da i gospodarstvo itekako prepoznaje našu znanost i želi sudjelovati u financiranju i potpori znanosti. Htio bih podsjetiti i na to da strategija obrazovanja znanosti i tehnologije koja je krunski dokument možemo to tako reći ovoga resora je poteklo upravo iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dakle, smjernice za njezino sastavljanje o kojima sam govorio a vjerujem i kada sam govorio i prije o izvješćima o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ali i o drugim točkama vezanim za obrazovanje dakle akademija je tu dala svoj nemjerljivi doprinos udarajući temelje i donoseći upravo te smjernice. Što se tiče samih financija dotakao bih samo ovlaš i to da kažem da u financijama možemo vidjeti mudro i odgovoreno gospodarenje raspoloživim sredstvima na što smo i naviknuti od strane akademije tako da tu se ništa ne mijenja i to mi je jako drago za vidjeti. I zaključno možemo konstatirati da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i u 2013. godini radila na očuvanju hrvatskog identiteta i izričaja u znanosti i umjetnosti te će zbog toga klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i ovo izvješće i podržati. Hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, cijenjeni akademiče Rudan, glavni tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ne moram naravno posebno ali ću to ipak napraviti da će HNS podržati ovo Izvješće. Akademija je u 2013., to je činjenica, istina, bila vrlo aktivna. 114 znanstvenih skupova, savjetovanja, okruglih stolova, mnoštvo znanstvenih i stručnih predavanja, predstavljanja knjiga, prezentacija i programa, projekcija filmova, konferencije za medije, otvoreni dani, noć muzeja, izdavačka djelatnost dakle sve ono što je je i akademik Rudan i moji prethodnici su to već spomenuli. Ja sam također naumio nešto reći i o Strategiji o kojoj smo već i u replikama se dotaknuli a i kolega Hajduković je o njoj govorio. Dakle ja isto želim u ime kluba HNS-a istaknuti posebno angažman akademije u raspravama o generalno razvoju hrvatskog školstva i znanosti općenito, a onda nakon toga naravno i o konkretno strategiji koja je danas bila na Vladi. Mi smo nažalost dugo godina živjeli u iluziji da imamo savršeno školstvo i da smo fantastično obrazovana nacija i onda smo nekako zadnjih godina konačno doživjeli to neugodno prosvjetljenje i otrežnjenje po tom pitanju i svakako je važno svakako je važno da se i HAZU u tu raspravu uključuje intenzivno, trajno, stalno, aktivno, pogotovo kad govorimo o strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koju ćemo nadam se ipak uspjeti uz široku podršku i u ovom saboru donijeti kao jedan od ključnih, ako ne i ključni dokument, ne samo u sferi znanosti i obrazovanja nego generalno u ovom mandatu ovog saziva Sabora. Međunarodna aktivnost akademije također je bila vrlo živahna što je i tradicija. Nama se čini da bi unutar toga bilo zgodno dodatno poticati i koliko je moguće raditi na ovim studijskim boravcima, što naših znanstvenika u inozemstvu, što stranih znanstvenika u Republici Hrvatskoj. To su stvari koje ne moraju dramatično utjecati na ukupni proračun akademije, a isto su jedan dio, razgovaramo i o prisutnosti i o odnosima s javnošću, na kraju krajeva to je na neki način dio i diplomacije jedne zemlje u onom najširem smislu, sasvim sigurno je nešto što podržavamo i treba dodatno vidjeti na koji način se to može i ojačavati i više koristiti. Važan korak u 2013. godini je bila i reorganizacija i revizija fundusa kabineta grafika nakon konačnog preseljenja. Dvije napomene samo koje nekako iz godine u godinu ja tu iznosim, jedna je, neću puno o tome, akademik Rudan vjerojatno već naslućuje, a kolega Reiner je to i u svom govoru u prvim rečenicama diskretno spomenuo, radi se o udjelu o udjelu žena, o udjelu članica u ukupnom broju članova u akademiji. Neću dalje o tome, to svake godine raspravljamo, ali moram to spomenuti. Pogotovo i to sam već jedne godine rekao, pogotovo je nagrada koju akademija dodjeljuje pokazuje nešto drugo, ona dakle samom nagradom koju dodjeljuje pokazuje da žene barem jednako barem jednako doprinose u hrvatskoj znanosti kao i muškarci. I drugo je pitanje o kojem se već jednim dijelom govorilo, to je prisutnost akademije u javnosti. Ja bih tu zapravo na dva kolosijeka to vodio. Jedno je prisutnost same akademije kao institucije. Ja se slažem da se akademija bitno otvorila i da je dojam koji ona ostavlja u široj javnosti gotovo neusporediv u odnosu na prije 10-ak i više godina, to u svakom slučaju. Međutim, drugi dio priče je prisutnost generalno znanosti, ali ne u onom da kažem tvrdom smislu samo prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja i svega onoga što se radi, nego uopće ideje znanosti, znanja, kao temelja jednog suvremenog, suvislog ako to mogu tako reći društva i jedne suvisle države. Tu naravno postoji prostor sa svim ogradama koji su kolege prije spomenuli, koje stoje, nezainteresiranost medija, teška mogućnost probijanja u te sfere, ali tu sigurno ostaje i na akademiji jedna vrsta i zadatka i odgovornosti da se taj vrlo problematičan odnos koji ljudi u Hrvatskoj jednim dijelom imaju i prema znanju i prema znanosti isto tako kontinuirano i stalno mijenja. I završit ću sa nečime što rijetko spominjemo, ali treba naglasiti da to mi saborski zastupnici jako cijenimo. Naša suradnja, pogotovo nas članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, naš direktni dodir sa akademijom je kroz akademika Rudana koji redovito sudjeluje u našim sjednicama i ta suradnja je zaista i kvalitetna i korisna i dobra. Ja se nadam za obje strane, nadam se da će tako i ostati. Mi naravno podržavamo ovo izvješće HAZU sa nekoliko ovih naglasaka koji nisu ni na koji način kritika, ali su eventualno poticaj za još neke nove korake u budućnost da akademija bude i jača i veća i moćnija nego što je do sada bila. Hvala. Potpredsjednik Željko Reiner, replika. ukažem na jednu lošu praksu koja se tiče svih nas skupa, a ta je da smo upravo ove sekunde dobili izvješće Vlade o ovoj temi o kojoj sad završavamo diskusiju, a istodobno smo dobili stav Vlade o Godišnjem izvješću HNB-a o kojem smo završili prijepodne diskusiju i još strašnije, o reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna o kojem smo završili kompletno diskusiju prije dva dana. To kolegice i kolege je nešto što sve nas i vas vladajuće stavlja u onu poziciju kakvu vas Vlada stavlja. Hvala lijepo. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Zaista nije vezano uz temu, ali onda ću i ja iskoristit priliku da odgovorim nevezano uz temu jer mi se čini važno. Ja nisam jednom u Hrvatskom saboru rekao i stojim iza toga, stojim iza svojih riječi da je jedan od načina, jedan od temeljnih načina čuvanja digniteta bilo koje institucije, a pogotovo institucije tako važne kao što je Hrvatski sabor, kao što je najviše zakonodavno tijelo u jednoj zemlji, u ovom slučaju u Republici Hrvatskoj, je i to da i organizacija rada i način na koji sve ovo o čemu govorimo i sve ovo što radimo bude zaista na razini najvišeg tijela u Republici Hrvatskoj. gospodine tajniče. Nesumnjivo je da je i Hrvatska akademija akademija institucija izvrsnika, nesumnjivo je da je riječ o kišobranskoj ili bolje rečenoj krovnoj instituciji za znanost i za umjetnost i kada smo pokatkad imali neke kritičke primjedbe to nije bilo zato da osporimo taj značaj Hrvatske akademije nego zato da ukažemo na neke elemente za koje nam se činilo da da bi mogli biti bolji nego što su bili ili nego što smo mi mislili da su bili. Meni se čini da se s ovom novom upravom akademija približava ovom cilju koji sam na početku spomenuo kao svojevrsnu preambulu dakle da bude krovna umjetnička, znanstvena institucija izvrsnih žena i muževa kako to veli Strossmayer u svom prvom, muža bolje rečeno kako veli u svom prvom statutu. I navest ću svega nekoliko mojih ajde da velim dojmova jer moram priznati gospodine tajniče nisam pročitao od korica do korica vaš popis nego sam ga malo prolistao. Dojmovi su vrlo pozitivni i dakle što se tiče pisane publikacije, a i što se tiče neposrednog iskustva. Meni se čini da je na sreću HAZU sve prisutnija u javnom životu. I kao što je rekao Kolman dvostrano sveprisutnija kao institucija i kao zapravo odgovarajući pojedinci. Meni je gotovo dirljivo kojom brigom i kojim ponosom vi spominjete nagrađene članice i članove vaše kuće, što je gotovo potpuno iščezlo iz hrvatskog javnog života. Dakle, ljude koji su dobili odgovarajuća javna priznanja za svoju ovakvu ili onakvu dakle umjetničku ili znanstvenu djelatnost doprinoseći na taj način boljitku ne samo ljudi ljudi koji žive u Hrvatskoj nego čovječanstva naprosto budući da je riječ o globalnim aktivnostima. Izdavačka djelatnost je respektabilna i sve prisutnija u javnosti. sve prisutnija u javnosti. Taj proboj kroz medije se događa i sve češće se znade pročitati u medijima što je objavljeno i što je vrijedno po mišljenju recenzenta od onoga što je objavljeno. Drugo, akademija se otvara da tako velim neposredno javnosti i ja pozdravljam i nadam se da nećete posustati u održavanju javnih tribina. Kad god sam imao vremena i kad god sam bio tamo to je meni bio određeni doživljaj. Bio mi je doživljaj time što sam svašta čuo i naučio, bio mi je doživljaj u atmosferi jer se konačno raspravljalo, razmjenjivala su se mišljenja. ja vjerujem da statistički ako to pratite ima sve više i više interesa za takve događaje i to također povećava ne samo interes za akademiju nego i njezin ugled. I treće, kao krovna organizacija akademija je sve više strategijski prisutna. Akademija je napisala smjernice za razvoj odgoja, obrazovanja i znanosti koje su bile svojevrsni s jedne strane poticaj, a s druge strane osnova za izradu ove cjelokupne strategije koja će biti vjerojatno važnija od preostalih 110 ili 115 koje su donesene u Hrvatskoj državi državi jer govori o razvoju ovih strategijskih djelatnosti kao što su odgoj, obrazovanje i znanost. Dakle, i konačno onda je akademija odnosno predsjedništvo akademije donijelo i svoj stav o tome, tako da mi se čini da je ta prisutnost akademije značajna. Ja ne bih imao ništa protiv da i HAZU povodom svakog značajnog najčešće tragičnog dakle ekonomskog, političkog, globalnog događaja objavi neki svoj stav kao što to recimo čini Royal Academy, dakle Britanska akademija, kao što to čini Brandenburg Academy u Berlinu, kao što to čini Academie Francoise u Parizu. I time zapravo također mobilizira odgovarajuće javno mnijenje, a možda i otvara neke horizonte na koje mi, jer vi akademici ste besmrtni, na koje mi obični smrtnici nemamo uvida. Možda još zapravo riječ o tome da bih volio kada biste vi, bilo mi je drago gospodine tajniče da ste bili prisutni i da ste neposredno doživjeli raspravu o Hrvatskoj zakladi za znanost i da ste čuli, vidjeli brigu svih koji su raspravljali o znanstvenom razvitku. I bilo bi mi jako drago kada bi akademija nastavila sa tom brigom za znanost u dva smjera. S jedne strane upozoravajući na dobre strane znanstvenog razvitka u Hrvatskoj, s obzirom na strahoviti dijapazon suradnje sa svijetom, na možda neke nedostatke znanosti u Hrvatskoj i da biste na taj način doprinosili razvitku znanosti i znanstvenih djelatnosti, ali s druge strane što mi je možda još važnije da biste dali svoj ključni doprinos promjeni atmosfere oko znanosti u Hrvatskoj, promjeni odnosa prema znanosti i znanstvenoj djelatnosti u Hrvatskoj. Nemojte zaboraviti da u velikoj većini istraživanja o tome što je znanstvenicima najdragocjenije u razvijenim i nerazvijenim zemljama prva točka je uvjeti znanstveno-istraživačkog rada a druga točka je, gotovo redovito, društveni ugled. A tek treća točka ili četvrta je plaća, nagrada itd. Dakle, i ta promjena položaja znanosti, odnosno odnosa prema znanosti bi bilo nešto što se meni čini da bi Akademija također mogla mijenjati i onda bi to bio još jedan dodatni korak u otvaranju Akademije neposredno i posredno javnosti i javnom životu. Evo hvala vam na tome. Još možda jedna rečenica. U zadnjoj fazi rada ste se čak i popravili u kadrovskoj politici jer vam je konačno uspjelo da među svoje članstvo izaberete i onoga u vašem razredu ili u vašoj domeni djelatnosti koji po svemu sudeći ima najveći broj citata.

kad ste spomenuli sa koliko je strasti glavni tajnik HAZU-a ljubavi ja bih rekao pročitao nagrade koje su dobili akademici. Uistinu to jest jer rijetko prisustvujemo takvim trenucima. Međutim, to me ponukalo da nas sve malo podsjetim na jednu činjenicu da je akademkinja Milena Žic Fuchs koja je izabrana za članicu Europske akademije što je sa ponosom glavni tajnik ovdje istaknuo osoba koju ovaj Sabor nije smatrao dostojnom staviti je u Nacionalno znanstveno vijeće. Mi smo o tome diskutirali i na Odboru za znanost, a onda i ovdje i očito su prevagnuli neki drugi razlozi pa ona bez obzira što je i žena koje su podzastupljene u tom tijelu, a i vrsna znanstvenica evo i sad nagrađena sa jednom od istaknutih nagrada nije to bilo dovoljno da je politika, vladajuća politika izabere, dakle u Nacionalno znanstveno vijeće. Pa mislim da nam je i to jedna opomena da malo svi razmislimo u buduće o našim kriterijima. Hvala lijepo. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Kolega Reiner, drago mi je da ste nas podsjetili na taj događaj jer mi se čini da iz bolnih iskustava treba povlačiti odgovarajuće pouke. Žao mi je da ste to učinili na repliku na moje izlaganje nakon svega što se događalo. Kažu da nitko nije prorok u svom selu. Završna riječ glavnog tajnika HAZU-a, gospodina Rudana, Pavla Rudana. Izvolite. **Rudan, Pavao** Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Vjerujte mi jako sam dirnut. Mnogo ste divnih primjera ukazali, istakli, usmjerili kako i šta treba dalje. Hvala vam puno. Sa ponosom sam govorio o članovima Akademije koji su dobili određena odličja, jer je jadan onaj narod koji ne poštuje svoje institucije, koji sam ili dozvoljava da mu drugi relativiziraju vlastiti sustav vrijednosti i identitet. Ja sam u vašim raspravama osjetio prekrasnu podršku našoj Akademiji i vjerujte mi kako dijelim mišljenje svih svojih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da vam zahvaljujemo na vašoj veličanstvenoj podršci. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati u petak.